Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika, drugo čitanje, P.Z. br. 527 Predlagatelj zakona je Vlada. Kod donošenja Poslovnika primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbori za zakonodavstvo, Ustav, Poslovnik i politički sustav.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 Pred nama je Konačni prijedlog Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika koji ima za cilj riješiti tri, prema Vladinom mišljenju važna pitanja. Prvo je odrediti plaće predsjedniku, potpredsjednicima i članovima Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske. Drugi je cilj dijelom doprinijeti borbi protiv korupcije na način da se pojedinim državnim dužnosnicima statusno povećava rang i dižu, povećava koeficijent za plaće i treći jednak kao i ranijem zakonu još jednom naglasiti kako će se, kojim modelom će se izvršiti depolitizacija pojedinih državnih sada položaja kod državnih dužnosnika koji će, evo mi već smo umorni od ponavljanja ove formule, ali tako mora biti u svim zakonima i ponovno naglašavam da će se depolitizacija provesti natječajem. Možda i odgovor na raniju repliku, da, mogli smo mi i sada uvesti natječaj i napuniti radna mjesta ljudima. Ali ostavili smo to novoj Vladi, jer mislimo da je to korektno. Gospodine predsjedniče, u odnosu na plaće Državnog izbornog povjerenstva mi smo unatoč kritikama i drugačijem mišljenju ostali kod visokih koeficijenata, mi smatramo da je to izuzetno važno tijelo. Naravno da ćemo poštivati volju većine u ovom Parlamentu ali Vlada je razmotrila. Ono što je tu rečeno to nikako nije dobitak na lutriji, kako je netko mislio, nego je to časna i odgovorna dužnost. Naravno da tu dužnost čine ljudi koji je budu obnašali. Mi smo uvjereni da će Državno izborno povjerenstvo imati ulogu i edukacije u izbornim procesima, poglavito u odnosu na mlade ljude, da će ona kada ojača i kadrovski se formira stručnu službu moći preuzeti i popise birača. Prema tome želimo da i visoki koeficijenti budu i razlog da se na ta mjesta biraju najistaknutiji pravnici. Mi predlažemo također da se iz ovog zakona brišu guverner i zamjenik guvernera Hrvatske narodne banke, budući da je njihova plaća određena po posebnom propisu. Nadalje, želimo da glavni državni inspektor i ravnatelj policije imaju viši koeficijent nego do sada, ali isto tako radimo i razliku u odnosu na vladine urede. Naime, u piramidi trodiobe vlasti onda i koeficijenti idu od predsjednika Parlamenta, predsjednika Vlade i predsjednika Vrhovnog suda. Spuštaju se pa evo i do vladinih ureda, ali razlika je između ureda koji se bavi, koji ima manji broj ljudi i manje aktivnosti, do velikih ureda, osobito osjetljivih. Stoga predlažemo nove koeficijente za predstojnike Ureda za zakonodavstvo, koji je izuzetno važan ured. Zatim Ured za odnose sa sa javnošću. I Ured za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade koji ima nekoliko stotina zaposlenih. Gospodo i gospođe zastupnici molim vas da prihvatite ovaj zakon kako bi

ove predložene državne dužnosnike treba unaprijediti, povećati im plaću, jer iz te izjave da bi se tu onda moglo spriječiti mito i korupcija, što se može iščitati iz toga da su dosadašnji predloženi dužnosnici bili korumpirani. Evo, samo toliko.

Hvala. Dame Pa mi u klubu Hrvatske stranke prava ovaj Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika smo slikovito nazvali "Mačekov zakon". Ne mislim ovdje na Vlatka Mačeka, čelnika HSS-a, nego na Ratka Mačeka, glasnogovornika u Vladi Republike Hrvatske. Naime, zbog čega? Jer je ovdje temeljni cilj da se poveća plaća glasnogovorniku Vlade Republike Hrvatske i to ni manje ni više nego kao zastupniku u Hrvatskom saboru. Naime, ovim slikovitom kazano "Mačekovim zakonom" Vlada opet upućuje svoju nedvosmislenu poruku što ona misli o nama saborskim zastupnicima i dodatno nas ponižava. Zašto to kažem? Zato što je bitna razlika između nas saborskih zastupnika i dužnosnika Vlade, ovdje je riječ o nižim dužnosnicima Vlade, jer mi smo birani, znači nas bira hrvatski narod, hrvatski građani nas biraju. A dok dužnosnike Vlade ne bira, nego Vlada imenuje i to mahom i bez natječaja. Znači mi prolazimo ovaj dio da u biti ako gledamo kakva je demokracija danas u svijetu, znači posredna demokracija, svako od nas ovdje zastupnika zastupa interese najmanje 15 hrvatskih građana, koliko je trebalo osim za predstavnike nacionalnih manjina, koliko je trebalo osvojiti na izborima da bi se neko bio izabran za saborskog zastupnika. I sad što je u tome svemu još ono dodatno podcjenjivanje nas zastupnika, da Vlada smatra da smo mi tu najniži i da je naša plaća takva da nitko od Vladinih dužnosnika ne može imati manju plaću nego što imaju saborski zastupnici. To vam je vidljivo ovdje. Pazite, znači u rangu zastupnika Hrvatskog sabora sa plaćom su prije svega znači predstojnik Ureda za odnose sa javnošću. Pa vam je tu u rangu predstojnik Ureda za zakonodavstvo Vlade, znamo kakve zakone dobivamo ovdje iz Vlade u Hrvatski sabor. I dalje čak veli predstojnik Ureda za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske. Mislim to je stvarno neshvatljivo kakav je to odnos Vlade Republike Hrvatske prema nama saborskim zastupnicima koje su hrvatski građani izabrali da ih predstavljaju da u njihovo ime govore, da donose propise koji će biti za dobro hrvatskih građana, za dobro hrvatske države kad imamo ovako podcjenjivački odnos Vlade Republike Hrvatske prema prema saborskim zastupnicima. Pa onda bi bilo pametnije da priložite zakon da se ukidaju plaće saborskih zastupnika i da u isto vrijeme Vlada toliko uposli kod sebe tih službenika sa tim statusom, pa onda ćemo mi budući nećemo imati plaću onda možemo obavljati telefonsko glasovanje, pod uvjetom da to ovi dužnosnici Vlade odluče da se tako opće nešto može raditi. Znači to je stvarno jedno nedopustivo ponašanje Vlade Republike Hrvatske. Jer poznata je situacija da mi polako bez obzira što na ustavne odrednice mi polako ulazimo u tzv. kancelarski sustav, a to je vidljivo iz ove izmjene i dopune sadržane u tzv. Mačekovom zakonu. Znači za Vladu je recimo normalno potpredsjednici i članovi Državnog izbornog povjerenstva, znači član je isto kao i saborski zastupnik, iako on 8 godina će biti u tome povjerenstvu, imati će posla da neće znati šta je radio nakon 8 godina s obzirom koliko ima, znači državni izbori, parlamentarni izbori, za predsjednika države i ovi lokalni i onda recimo potpredsjednici Državnog izbornog povjerenstva normalno oni moraju biti malo viši iza zastupnika, oni moraju imati koeficijent 5,70 a predsjednik mora imati koeficijent 6,42. I sad je ova zanimljiva situacija, kaže državni tajnik, guverner Narodne banke ne može više biti ovdje i viceguverneri jer pazite oni imaju takve obveze, toliko zadužuju Hrvatsku da ne mogu imati ovako niske plaće prema ovome koeficijentu 7,14 njima treba dati više plaće. Znači daleko više plaće nego što je prema ovome koeficijentu jer oni su tako, toliko vode brigu o Hrvatskoj da su je toliko zadužili, a i dalje ta ista ekipa to nastavlja raditi i sad im se normalno, oni će imati po posebnim propisima daleko više plaće. E sad ako ćemo gledati pravno gledano da je Zakon o dužnosnicima taj koji određuje dužnosnike, znači ti koji su se zaduživali i dan danas zadužuju Hrvatsku, više neće biti ni dužnosnici prema Zakonu o sprječavanju sukoba interesa i znači neće oni odgovarati za taj dio da će biti možebitno, a već jesu i ne samo možebitno nego i de facto i de iure u sukobu interesa i nekim drugim daleko težim težim okolnostima, čak neće moći doći i na Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa, a i da dođu nemaju nikakve velike nadležnosti pa opet nikome ništa. Prema tome ukoliko želite imati stajalište da su saborski zastupnici birani, a da nisu imenovani, onda izvolite vratiti prijedlog zakona pa gospodinu Mačeku ili ovima drugima kojima želite povisiti plaće dajte im da putuju autima cijeli dan jer oni imaju i pravo za razliku od nas recimo zastupnika u Hrvatskom saboru, svi ovi dužnosnici imaju pravo uporabu osobnog automobila 24 sata. Čim auto izađe iz Zagreba pišu si dnevnice, onda se bave intelektualnim uslugama razno-raznim da pišu propise koje oni kao takvi predlažu Vladi, a Vlada predlaže Hrvatskom saboru, nemojte sebe nemojte sebe sramotiti i nemojte podcjenjivati nas zastupnike u Hrvatskom saboru jer većina od nas ovdje je došla časno i pošteno nastoje obaviti svoje poslove, zalagati se za boljitak Hrvatske države, za boljitak hrvatskih građana. I ono što sam čuo, odnosno mi iz kluba HSP-a, da su veli neki dužnosnici Vlade kad su vidjeli da će imati plaću plaću kao saborski zastupnik veli rekli su da su podcijenjeni. Evo vidite kakva fama i kakvu Vlada vodi politiku. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Ispravak netočnog navoda, poštovani zastupnik Damir Kajin. Gospodin Kovačević je rekao: "da je u ovom zakonu riječ o podcjenjivanju zastupnika" gotov citat. Ja mislim gospodine Kovačeviću da je ovo krivi navod i jeste krivi navod. Ovdje je riječ o nečemu daleko gorem. Ovdje je riječ o podcjenjivanju Parlamenta, Sabora kao državne institucije i to je problem. Nisu problem zastupnici već problem je degradacija Parlamenta. Nitko u ovoj sabornici neće govoriti o plaćama već prije svega kako zaštititi dignitet Hrvatskog parlamenta, ovoga časnoga Doma. Trebaju imati velike plaće, ali ipak neka distinkcija treba isto tako postojati. Gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, gospodine predstavniče Središnjeg državnog ureda. Mi smo u Saboru donijeli Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu kao stalnom i profesionalnom tijelu i donošenjem tog zakona bitno smo unaprijedili naš pravni sustav, uveli smo jednu novu instituciju i taj potez donošenje tog zakona od cijele međunarodne javnosti i domaće javnosti ocijenjene kao jedan veliki iskorak naprijed. svakom slučaju ako smo donijeli zakon kojim osnivamo Državno izborno povjerenstvo tada moramo donesti i zakon, izmijeniti zakon kojim moramo utvrditi i koeficijente i plaće za predsjednika i zamjenike predsjednika i članove tog Državnog izbornog povjerenstva. To se ovi zakonom evo i čini. To je jedna stvar koju ovaj zakon propisuje. Također zakon propisuje i koeficijent za glavnog državnog inspektora koji obavlja niz vrlo složenih poslova, rukovodi vrlo bitnim državnim tijelom, znači Državnim inspektoratom, određuje za njega koeficijent. U članku 2. ovoga zakona određuju se koeficijenti znači i za predsjednika Državnog izbornog povjerenstva i za potpredsjednike Državnog izbornog povjerenstva, određuje se i za članove Državnog izbornog povjerenstva, za glavnog državnog inspektora, za predstojnika Ureda za zakonodavstvo, predstojnika Ureda za zakonodavstvo, predstojnika Ureda za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske, predstojnika Ureda za odnose s javnošću, ravnatelja policije. To se ovim zakonom čini, određuju se njihove plaće kroz ove koeficijente. Da li su ti koeficijenti pogođeni, previsoki, jesu oni premali, o tome se doista može razgovarati. Ali ono što bih ja rekao u ime kluba Hrvatske demokratske zajednice, mi se moramo kao što se zalažemo za državu znanja, mi se moramo zalagati i i za državu stručnosti i za državu efikasnosti i odgovornosti. Mi moramo našu državnu upravu adekvatno i platiti. Niz puta smo za ovom govornicom upozoravali i govorili zapravo da su svi naši ljudi u državnoj upravi, razne funkcije da su potplaćene. Imali smo jednu negativnu selekciju u državnoj upravi, niske su plaće bile, svatko tko je našao bilo kakav drugi posao iz državne uprave je otišao. Stoga mislim da se moramo založiti jer u proceduri je čini mi se da je i u izradi Zakon o plaćama državnih službenika i namještenika, da te plaće konačno budu na jednoj razini da se taj državni službenik ne ne mora sramiti toga što radi u državnoj službi. To je ono što je bitno. A ovo, da li su ove plaće, ja mislim neka plaće budu korektne, neka plaće budu adekvatna naknada za onaj posao koji ti ljudi vode. Da li nas Vlada ovim podcjenjuje ili nas ne podcjenjuje kao saborske zastupnike, mislim da to nije centralno pitanje. Koeficijente i za plaće saborskih zastupnika gospodo određujemo mi, ne Vlada. Mi! Samo je pitanje što niti jedan klub, niti jedan klub sasvim sigurno neće doći sa prijedlogom izmjena zakona kojim će povećati koeficijente za saborske zastupnike. A znate zašto? Zato što to neće donesti poene u političkoj utakmici. I stoga rasprava o tome da li nas Vlada podcjenjuje ili ne podcjenjuje po meni je suvišna. Tko smatra da smo podcijenjeni, evo predložimo izmjene zakona, povećajmo koeficijente za saborske zastupnike pa ćemo vidjeti kako će to, nije nije bitno kako će ocijeniti Vlada nego kako će ocijeniti javnost. Zbog čega su plaće u prošlom mandatu Hrvatskog sabora saborskih zastupnika i ministara i Vlade, zbog čega su smanjeni, to je pitanje. Ili osnovica, više ne znam šta je smanjeno, ali to je vrlo bitno pitanje. Što se tiče članka 3. on se odnosi i na ono o čemu smo govorili ranije. Da na dan stupanja na dužnost Vlade Republike Hrvatske nakon prvih sljedećih parlamentarnih izbora položaj tajnika ministarstva, zamjenika tajnika Vlade, predstojnika Ureda Vlade, zamjenika državnog tajnika Središnjeg državnog ureda, te zamjenika i pomoćnika ravnatelja Državne upravne organizacije postaju radna mjesta državnih službenika, a dosadašnji položaji pomoćnika ministara ukidaju se. Cilj je depolitizacija uprave. Depolitizacija uprave u programima svih naših političkih stranaka. Mi želimo upravu ne na političkoj razini, mi želimo upravu stručnosti, upravu znanja. To je ono što je nama svima cilj. nije niti ova odredba niti onaj raniji zakon kako je kolega Kapraljević ovdje uskliknuo niti za naše "Jastrebove" niti za naše nesposobne ljude, nego svi ovi dužnosnici više neće biti dužnosnici, oni će naprosto biti upravni službenici. Za njih će biti raspisan natječaj, na natječaj će se javljati i svi i koji nisu članovi političkih stranaka nego će na natječaju morati podnest svoje diplome, sva uvjerenja o tome da li su stručni ili nisu i na natječajima ili će proći ili neće proći. Stoga klub Hrvatske demokratske zajednice podržava donošenje ovog Zakona. Ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Kovačević. **Kovačević, Pero (HSP)** Poštovani gospodine potpredsjedniče. Ispravljam netočni navod da je cilj ovoga Zakona depolitizacija državne uprave. Pa znamo da je, gospodin Maček nije došao po stručnosti nego političkoj podobnosti. Da je glavni državni inspektor došao također po političkoj podobnosti. Svi ovdje predloženi su došli po političkoj podobnosti izuzev ravnatelja policije,

Ja nisam rekao da je isključivi cilj zakona depolitizacija državne uprave. Ja sam rekao da je sastavna odrednica programa svih stranaka depolitizacija uprave, o tome sam ja govorio. A gospodina Mačeka uopće nisam spominjao. Tako da mislim da povreda Poslovnika, ne može se ispravljati nešto što zastupnik nije rekao. smatram da nije povrijeđen članak 209., on u kontekstu vašeg govora je ispravio netočni navod i smatram da nije povrijeđen Poslovnik. Klub IDS-a, uvaženi zastupnik Damir Kajin.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, cijenjeni državni tajniče, uvažena gospodo zastupnici. Uvijek se govori o trodiobi vlasti. Znači, o sudskoj, zakonodavnoj, izvršnoj. Tu možemo zasigurno dodati i ovu monetarnu vlast i da budem posve otvoren i iskren, nemam ništa protiv toga da guverner ili da guvernera Hrvatske narodne banke tretiramo u rangu potpredsjednika Vlade ili potpredsjednika Sabora. Zapravo, potpredsjednika Sabora ili potpredsjednika Vlade. To je po meni logično. Nemam ništa protiv toga da i drugi budu dobro plaćeni iako bih direktore ovih velikih hrvatskih tvrtka od Hrvatskih šuma, INA-e, HT-a koji je još uvijek u 51%-nom državnom vlasništvu. Zatim direktore HEP-a, Hrvatske radiotelevizije, Croatia osiguranje, tj., ostale direktore javnih poduzeća odmah sveo na rang ministra, barem što se plaće tiče. Znači, na tih 17 i pol tisuća kuna, a ne da imaju 3 pa neki i 4 puta veže plaće od Predsjednika države koji ima plaću, ako se ne varam, 21 tisuću kunu, plus imaju one godišnje bonuse. Npr., trojica direktora Croatia osiguranja imaju godišnji bonus od milijun kuna. Nisu uzeli milijun kuna nego su uzeli i podijelili si 500 tisuća kuna. 500 tisuća kuna su dali u Zakladu za generala Gotovinu. Plus imaju otpremnine od nekoliko milijuna kuna, ali ono što je najgore, ta gospoda vode privatizaciju velikih državnih kompanija pa po privatizaciji umjesto da izađu iz te tvrtke koju privatiziraju zajedno sa Vladom, ni manje ni više nego zasjednu na mjesto direktora te te nove tvrtke. I onda se postavlja normalno za čiji interes oni vrše te privatizacije. Za svoj, to znamo, ali znamo isto tako za čiji ne. Za državni zasigurno ne. Ponavljam, kao što je moj prethodnik rekao, nije nitko protiv velikih plaća. Ja bi isto tako volio da vodeći liječnici u ovoj zemlji imaju plaće veće od ministra. Mene ne smeta kada recimo urednici Hrvatske radiotelevizije također imaju velike plaće. Neka imaju. Trebale bi imati daleko veće plaće sveučilišni profesori, ali me smeta da ljudi koji izvlače legitimitet od Sabora budu tretirani isto kao saborski zastupnici. Imaju ono što je govorio Pero, i urede i mobitele i kartice i automobile, a što zastupnici jasno nemaju, ali sad ni to nije bitno. Kada pogledate s druge strane kako je uređena Croatia osiguranje, šta ja znam, Hrvatska radiotelevizija, HEP, itd., pa to je "space shuttle" prema Hrvatskom saboru ili hrvatskoj Vladi ili Uredu predsjednika. Ajde, ono gore je još u redu. I neka bude tako. Ali ako se protivimo da ova gospoda iz točke 6. imaju plaću kao zastupnici, ma ne činimo mi to stoga što sebe precjenjujemo, što smo protiv toga da ravnatelj policije bude dobro plaćen. Pa neka bude dobro plaćen. Već se kada govorimo i nastupamo na taj način borimo za dignitet ovoga Doma. Jednom riječju, borimo se za dignitet zakonodavne vlasti. I to je bit. Znači, bit je borba za dignitet Hrvatskog sabora. Ja ne želim biti ciničan i ne želim recimo gospodinu Mačeku spočitavati nužnu vještinu da bi opravdao čitav niz poteza Vlade, za što treba biti izuzetna vještina. Pa to je i napor i vrijeme, ne? Ali glasnogovornik nijedne Vlade u Europi ili na kugli zemaljskoj nije u rangu saborskog zastupnika ili člana njihovog senata ili parlamenta. To nema nigdje u svijetu. To nije slučaj u Sloveniji, to nije slučaj u Italiji, to nije slučaj u Austriji, to nije slučaj u Sjedinjenim Američkim Državama, ne znam, Njemačkoj i tome slično. To jednostavno ne može biti. Ako nam je stalo do digniteta Parlamenta to ne smije biti niti u Republici Hrvatskoj. Može imati veliku plaću, ali mora imati jednu kunu manje, ali ne može imati isto kao i saborski zastupnik jer je to podcjenjivanje onda zakonodavne vlasti. Jasno, to vrijedi i za ovo Državno izborno povjerenstvo jer nikome od nas ovdje nije jasno osim državnom tajniku što će oni uopće raditi u svom mandatu od 8 godina. U mandatu od 8 godina oni će imati znači dva parlamentarna izbora, imat će dva lokalna izbora i imat će jedne predsjedničke izbore, a to je brat bratu na maksimalno 12 mjeseci posla ako, ali ostalih 7 godina ni oni sami neće znati što zapravo rade ili kao što kaže Pero kada napuste tu funkciju neće moći objasniti čime su se zapravo bavili. Znači ja se ne želim apsolutno s nikim svađati, ne želim se nikome zamjerati, ne želim nikome uskraćivati za ovom govornicom plaću, ali isto tako gospodo mi moramo ustrajati na dignitetu ovoga Parlamenta. Znači neka imaju velike plaće, neka imaju plaće poput zastupničkih, ali ne mogu imati iste plaće kao što imaju saborski zastupnici recimo jednu kunu manje jer su ionako s druge strane, netko će reći za vrijeme obnašanja posla u nekom privilegiranom položaju s možda izuzetkom glasnogovornika Vlade koji se izuzetno trudi, to vidimo, pa i šefa policije kojemu ja ajde da budem iskren ne bih volio biti u koži. Članak 3. glasi, "Da na dan stupanja na dužnost Vlade Republike Hrvatske nakon prvih sljedećih parlamentarnih izbora položaj tajnika ministarstva, zamjenika tajnika Vlade, predstojnika ureda Vlade, zamjenika državnog tajnika Središnjeg državnog ureda te zamjenika i pomoćnika ravnatelja državne upravne organizacije postaju radna mjesta državnih službenika, a dosadašnji položaj pomoćnika ministra ukidaju se." E sad da li ti ljudi koji danas obnašaju funkcije državnih tajnika iste zadržavaju ili idu doma? Opcija koja ih je imenovala, npr. izgubila je izbore i red bi bio da ih ta gospoda koji su danas u funkciji pomoćnika državnih tajnika ipak itd. jednostavno slijede, iako možda nisam za tako radikalno rješenje koje bi u biti bilo pravično jer tko recimo zastupnika pita kada se ne uspije izboriti za svoj mandat kamo će već se jednostavno zalažem da svoje mandate ta gospoda stave na raspolaganje pa onda neka nova Vlada, ako dođe do formiranja nove Vlade, pretpostavljam da hoće, bira sa kime će od njih raditi. Govorim znači o funkcionarima, ne govorim o službenicima na koje se jasno u ovoj zemlji sjetimo samo onda kada štrajkaju kao što je to bilo nedavno u slučaju štrajka prosvjetara. I za kraj, razumljivo da se protivimo Zakonu koji dezavuira ulogu ja bih rekao i Ustavnu poziciju ovoga Parlamenta. Još jedanput ću ponoviti neka imaju sličnu, gotovo istu plaću kao zastupnici, ali moraju imati jednu kunu niže ma ne radi nas, nego naprosto radi digniteta ovoga Parlamenta Parlamenta i neka se ova gospoda ne tretiraju dužnosnicima. Što će to konačno sutra značiti, da li će oni zadržati istu plaću pa će im onda sutradan ići i ovaj radni staž u plaću što će značiti da će odmah imati 20, 30% veće plaće od saborskih zastupnika jednostavno ne znam, o tome će brinuti brigu neka druga Vlada, ali mislim, još jedanput ću ponoviti da se ovim zakonskim rješenjem degradira uloga Parlamenta. To je ono jedino što je po mom sudu problematično. Ne njihova plaća, nego ne mogu ti pojedinci biti u istom rangu kao saborski zastupnici. Nema toga nigdje u svijetu, pa ne bi trebalo biti ni u državi. Neka imaju jednu kunu manje i ja ću glasati za taj Zakon, ali za ovakav neću. Zahvaljujem. Ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Kovačević. drugi navod, veli: "Guverner Narodne banke treba imati istu plaću kao potpredsjednik Sabora, odnosno potpredsjednik Vlade." To ste u pravu, ali će imati 5 puta više jer ga Vlada izbacuje iz ranga dužnosnika i neće više uopće moći biti u sukobu interesa. Zahvaljujem. Jedna obavijest, 52. sjednica Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu održat će se danas, dakle četvrtak u 15 i 30 u dvorani "Josipa Jelačića" centar dvorana, polukat. U ime kluba

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolega Kajin je govoreći o poslovima glasnogovornika hrvatske Vlade iznio jednu apsolutno krivu tezu, jedan netočan podatak, netočan navod, a to je da je to težak posao jer treba opravdavati poteze hrvatske Vlade. Bar kad je riječ o ovoj hrvatskoj Vladi i kad je riječ o ovom glasnogovorniku onda je pošteđen tih poslova, jer uloga glasnogovornika jest u prvom redu davanje priopćenja i promidžba hrvatske politike, politike određene Vlade na gospodarskom, socijalnom i vanjskom planu. Prema tome, konkretno gospodin Maček kao glasnogovornik Vlade nema tu poteškoću koju je imao prethodni glasnogovornik Vlade u stalnom sazivu. Hvala lijepa. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. U ime kluba SDP-a, uvaženi zastupnik, potpredsjednik Doma Mato Arlović.

Zakon o obavezama i pravima državnih dužnosnika s obzirom na okolnost da treba odrediti plaće Državnom izbornom povjerenstvu, predsjedniku i članovima. Međutim, moramo reći isto tako da možemo razumjeti, a i podržati da se ta prigoda koristi da se zapravo otvori otvori pitanje izmjene plaće i nekim drugim dužnosnicima čime se po našem sudu duboko, duboko remeti odnos unutar dužnosničkih odnosa, a i na kraju krajeva plaća pa i statusa. Treće što bismo htjeli reći. Potpuno su u pravu kolege iz drugih klubova da u odnosu na upravljačke i menadžerske funkcije u našoj državi dužnosničke plaće su podcijenjene, niže i to neusporedivo niže u odnosu na te funkcije. Ima ne desetke tisuća ljudi u Hrvatskoj koji obavljaju upravljačke i menadžerske funkcije koji imaju veće plaće od najveće dužnosničke plaće predsjednika Republike i to ne jedan puta, nego po nekoliko puta, ali poštovane kolege u tom pogledu valja voditi računa o nekoliko stvari. Mi u cijelosti razumijemo razumijemo kad se radi o upravljačkim i menadžerskim funkcijama koje se obavljaju u privatnom sektoru. Privatni sektor može i treba plaćati koliko tko god želi svoje menadžere vezano za ostvarivanje ciljeva i zadataka poslovne politike, no u tom segmentu moramo reći da imamo ogradu u odnosu na upravljanje i obavljanje upravljačkih i menadžerskih funkcija kada se radi o javnim poduzećima i ustanovama u vlasništvu i pretežito u vlasništvu Republike Hrvatske, jedinica lokalne samouprave kada zapravo pojedinci koji obnašaju ove dužnosti, koji su odgovorni i provode politiku Vlade Republike Hrvatske, odnosno Hrvatskog sabora imaju nekoliko puta veću plaću, a zapravo odgovornost za strategiju i ostvarivanje tih politika nemaju. Drugo, što bismo htjeli naznačiti. Mi kao dužnosnici imamo i predstavljamo u Hrvatskom saboru građane ove zemlje u Vladi, kao ministri itd., obavljamo dužnosti u interesu i u korist naših građana. I sasvim je normalno i potrebno da snosimo taj dio, element solidarnosti zajedno sa našim građanima i da pokušamo dijeliti njihovu sudbinu, jer na kraju krajeva nismo neodgovorni za takvu sudbinu ili još bolje nismo neodgovorni za nemogućnost promjene takve sudbine. I u tom pogledu mi smatramo da je sasvim bilo ispravno smanjiti plaće, smanjiti i osnovicu za obračun plaća kod nas. Drugo je pitanje, da li ona tako treba i dalje ostati i do koje mjere? Ali ono što je sasvim jasno ima i tih stvari pa čak i to da smo smanjili ili ne priznajemo sebi ni ono što svi radnici i zaposlenici u Hrvatskoj imaju a to je pravo na naknadu po osnovi godina staža. Sve je to po nama u redu ako su na taj način došli do prosječne plaće državnog dužnosnika koja je koliko toliko izražava i solidarnost sa prosječnom plaćom u Republici Hrvatskoj. Ono što nas zabrinjava, treba otvoriti raspravu o nagrađivanju ostalih a ne državnih dužnosnika. Četvrto, kada je u pitanju konkretni prijedlog zakona imamo vrlo ozbiljne primjedbe. Mi možemo razumjeti prijedlog koji se ovdje nudi ali je potpuno neprihvatljivo da primjerice predstojnik Ureda za odnose s javnošću ima plaću kolege i kolegice, vi ste uspoređivali između ostaloga saborskoga zastupnika. Ali zamislite, predstojnik Ureda za odnose sa javnošću će imati plaću kao rektor sveučilišta. Ponavljam, rektor sveučilišta i predstojnik Ureda sa javnošću će imati jednaku plaću. Ili primjera radi, vi ćete imati situaciju da će pravobranitelj za djecu imati jednaku plaću. Ili imat ćete glavnog zamjenika glavnog državnog revizora, državne tajnike, tajnik Vrhovnog suda, glavni tajnik Ustavnog suda, tajnik Sabora, tajnik Vlade itd., itd. Prema tome, ne radi se ovdje kolege samo o visini plaće nego se radi o sukobu između ostalog o različitoj odgovornosti. Da li je tajnik Vlade išta i ima li ikakve odgovornosti u odnosu na predstojnika Ureda za odnose sa javnošću, recimo Vlade? Ili ne znam, predstojnika Ureda za opće poslove Hrvatskog sabora, ima li nekakve odgovornosti u odnosu na njega primjerice tajnik Hrvatskoga sabora? Valjda bi mu on trebao biti šef. Kako je moguće da imaju potpuno jednaku plaću itd., itd., itd. Dakle, neke se stvari ovdje potpuno, potpuno remete i to ne može biti a da ne govorimo to kako još dodatno zadire u odnose koji su prisutni između državnih dužnosnika vezano za one koji su birane u odnosu na one koji su dobili povjerenje Parlamenta, u odnosu na one koji su imenovani i one koji su postavljeni. tome, to su stvari koje jednostavno ne bi smjele biti ovakve kakve jesu i zbog toga je to teško prihvatiti. Ima jedna stvar koja se napokon ispravlja. To je pitanje glavni državni inspektor. Sasvim je jasno da glavni državni inspektor nije i upozoravali smo na to, u statusu ravnatelja upravnih organizacija pa da treba imati njihovu plaću. On je samostalna institucija, bar bi trebao biti koja bi morala biti neovisna i koja bi morala biti odgovorna Hrvatskom saboru i hrvatskoj Vladi za funkcioniranje i provođenje zakona. I trebao bi po nama imati u rangu recimo glavne državne revizorice plaću a ne opet u rangu tajnika itd., ako hoćemo valjanu inspekciju. Ali i to je poremećeno. Prema tome, u takvoj situaciji je posve jasno da ovakve koeficijente koji su se ovdje postavili teško možemo prihvatiti i imenovati. E sad, kad su u pitanju predstojnik Državnog izbornog povjerenstva. S obzirom na opseg i doseg poslova, s obzirom na odgovornost koju obavljaju onda je teško zamisliti da bi on morao imati plaću u rangu ministra ili predsjednika radnog tijela. Moglo bi se razgovarati o rangu ne znam, upravne organizacije, ravnatelja upravne organizacije ali oko ovako visoke plaće za takav dio posla to je dosta teško rješavati po koeficijentu. Zamislimo situaciju da počnemo ono što je normalno, što po zakonu bi trebalo biti normalno da se posebnim zakonom ne ograničava, da se počne primjenjivati ovaj koeficijent na prosječnu plaću u Republici Hrvatskoj a ne ovu koju smo zakonom ograničili nekoliko, za duplo niže, za primjenu za obračun plaća državnih dužnosnika. Znate, to onda nije ni izbliza mala plaća i u takvoj situaciji se mora o tome voditi računa. Zadnju stvar koju mi moramo postaviti pitanje. Znate, malo prije smo kod izmjene i dopune Zakona o sukobu i sprečavanju sukoba interesa otvorili to pitanje pa ga ponovno otvaramo. Nakon što budu sljedeći izbori budu protekli, ova dužnosnika mjesta koja se ovdje predviđaju kao što je predstojnik Ureda za zakonodavstvo, predstojnik Ureda za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade, Ureda za odnose s javnošću itd., oni postaju umjesto dužnosnička mjesta državni službenik. S tim da osobe koje su naravno sada zatečene, one naravno trebaju dati mandat na povjerenje i nakon toga će se natječajem vidjeti hoće biti izabran on ili ona. Ali se postavlja pitanje, da li tom mjestu ostaje ova plaća? Ili će se početi primjenjivati na njih Zakon o plaćama namještenika u službenika? Poštovane kolege, koliko ja znam, nikad se nije dogodilo da netko tko je stekao određenu plaću, tu plaću ne zadržava nego zapravo pokušava se i da se na njega primjeni nepovoljniji odnos koji se primjenjuje novim zakonom. Ovo kolege, jednostavno je nedopustivo. Ovo je nedopustivo iz tog razloga jer bi to izazvalo više elemenata nepravdi i naravno nekonzistentnosti ne samo između dužnosnika nego i unutar pojedinog dijela dužnosnika, a ja sam pokazat htio to ne samo u odnosu na imenovane i zabrane itd., dužnosnike nego u odnosu na ono što je posve neprirodno. Na stranu to da li uopće rektori i zamjenici rektora trebaju biti dužnosnici? Ali kad su već postavljeni nemoguće je da predstojnik Ureda za opće poslove ima jednaku plaću kao rektor, Hrvatskog sabora ili Vlade? Nemoguće kolege. To je nešto što ne možete shvatiti jer mi smo onda degradirali instituciju rektora do zadnjih osnova i u tom pogledu nemamo šta razgovarat ni o razvoju znanosti, ni o autonomiji sveučilišta i da ne nabrajam o čitavom nizu drugih pitanja. Kao što je isto tako nemoguće ovim zakonom odrediti određenoj kategoriji osoba koje sutra neće biti državni dužnosnik nego će postati državni službenici odgovarajuće plaće koje će zadržati a svim ostalim kategorijama opet primjerice, zašto tu nema državnih pomoćnika i ministara itd., pa da i oni dobiju visoke plaće i to zadrže za sebe i tako redom osim oni koji su sada ovdje navedene. Iz svih tih razloga, za nas je ovaj zakon potpuno, potpuno neprihvatljiv i osim toga ovakav jedan ulaz u izmjenu i dopunu zakona bi zapravo izazvao nezadovoljstvo koje bi danas-sutra otvorio …/Govornik se ne razumije./… za daljnju raspravu o izmjenama i dopunama Zakona o državnim dužnosnicima i namještenicima. I zadnju stvar koju želimo reći. Mi iz kluba zastupnika se oštro protivimo da se ovakvi zakoni malo malo pojavljuju u Hrvatskom saboru po kojem ispada da mi raspravljamo o sebi odnosno o državnim dužnosnicima umjesto da postojeći status nastojimo korigirati i usporediti onako da dijelimo solidarnost zajedno sa našim građanima koje predstavljamo i zastupamo s jedne strane, i eventualno poduzmemo mjere da oni koji isto tako upravljaju društvenim poslovima i društvenom imovinom odnosno državnom imovinom u interesu tih građana se./… i nose sudbinu tih građana. Slažem se kolegom Kajinom koji je ovdje naveo neke primjere da neki ljudi koji dobivaju benefite s naslova upravljačkih funkcija samo zato što su u javnim i državnim poduzećima ostvaruju s tih naslova puno veća primanja nego što ostvaruje predsjednik Republike u Hrvatskoj a kamoli još kad se računa njihova plaća i sve ostale privilegije koje imaju. Prema tome, to je jednostavno neprirodna situacija. I u takvoj situaciji mi smatramo da postoje razlozi da se korigiraju ovi zakoni ali ne na ovakav način. Ovako je to potpuno neprirodno, neprihvatljivo i ono izaziva samo nezadovoljstvo kako među državnim dužnosnicima a ja sam uvjeren i tako među građanima i ne samo prema građanima nego i prema nositeljima odgovornih, ozbiljnih i veoma važnih funkcija u društvenoj zajednici počevši od sveučilišta pa naniže i to ne može biti i ne bi se smjelo dogoditi. Zbog toga ćemo mi glasati protiv ovog zakona. A ako se hoće koliko toliko zadržati zadržati stvarni dignitet ovog parlamenta onda bi bilo dobro da ovaj parlament odbije ovaj zakon ako ga već predlagatelj neće povući s obzirom na nije ni u čemu utemeljen u odnosu sa potrebom našom stvarnošću i na kraju krajeva temeljnim načelima koji su propisani našim Ustavom na kojima počiva ustavni poredak Republike Hrvatske jer ovo stvarno nema smisla što se više radi i pokušava progurati pod kraj ove godine kao zakonodavna rješenja. Hvala lijepa. Zahvaljujem. U ime Kluba HSS-a uvaženi zastupnik Zvonimir Sabati.

koje se na prvi pogled rješavaju malim zakonima. Ono što bih na početku htio samo spomenuti da ovaj Konačni prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika je došao na naše klupe u drugom čitanju, ali na početku da velim da je ovo ipak značajnija, drugačija verzija od prvog čitanja. Daleko ima više novosti nego što smo to mogli očekivati. i na prethodnoj temi kad sam raspravljao u ime kluba Hrvatske seljačke stranke iznio sam određeni zahtjev za odgodom donošenja zakona prije svega da bi se pokušalo niz ovih zakona o kojima sam govorio i Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika, o službenicima, o primopredaji vlasti, o sprječavanju sukoba interesa precizno uskladiti. Onda nije čudo kad dobijete nekoliko novela zakona sa izmjenama i vi više jednostavno ne znate koja je konačna verzija. Pa ne bi se ono dogodilo da vam u Zakonu o sprječavanju sukoba interesa pod alinejom 3.6. stoje gradonačelnici i općinski načelnici te predsjednici općinskih vijeća koji obnašaju dužnost općinskih načelnika, osim ako u međuvremenu nije nešto izmijenjeno a nismo dobili to kao dodatni materijal uz ovaj prijedlog zakona. Isto tako, i ovom zakonu o kojem govorimo, dakle o Zakonu o pravima i obavezama državnim dužnosnika izostavljen je ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Naš prijedlog je takav da bi trebali imati sasvim drugačiji pristup kod predlaganja takvih zakonskih prijedloga. Imati temeljni Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika, navesti koji su to njihovi koeficijenti a o drugim zakonima samo pozivati na to. Ne vidim razloga zašto dva puta ponavljati, pa onda se nešto izostavi zato jer se rade izmjene i dopune ne znam zbog čega. To je lako moguće. Dakle, zašto onda takav pristup? I zbog toga smo mi i u prethodnoj točci tražili da se jednostavno pokuša na naše klupe dovesti sva ova četiri zakona pa da vidimo točno usporedbu zadnjih verzija što je a što nije. Kad govorimo i o ovom Prijedlogu zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika bilo je rečeno da je to jedan od zakona kojem je cilj depolitizacija uprave. I kod prethodnog Zakona o sprječavanju sukoba interesa govorili smo da to baš i nije tako i kod Zakona o službenicima itd., Zakona o službenicima itd., govorili smo da oni dužnosnici koji su došli politički trebaju i imati sudbinu političara a oni koji su došli po natječaju trebaju imati naravno sudbinu službenika koji su došli na temelju svog znanja i svojih radnih sposobnosti. Kad govorimo o samom sadržaju ovog konačnog prijedloga zakona onda se i ja ali barem malo sa strane pridružujem onima koji su govorili da se ovdje radi ipak jednim djelom o potcjenjivanju Hrvatskog sabora, neću reći toliko o zastupnicima zato jer ovako i onako se ovo može jednim djelom tretirati, možda se netko to nađe pogođen, ali kao nekakva politička podvala. Zašto? Zato jer javnost je i ovako i onako dosta usmjerena na rad saborskih zastupnika i zbog eventualno kako narod to tretira velikih plaća, da li jesu ili nisu o tome treba raspraviti i zbog eventualno lošijih zakona koje donosimo, i eventualno zbog kao što i danas vidimo poluprazne sabornice. Dakle, javnost je prije svega nekako usmjerena ili usmjerila svoju pažnju i svoj fokus na same saborske zastupnice i zastupnike. Dakle, mi se sada želimo uspoređivati sa ostalim državnim dužnosnicima i opet će javnost tretirati nas e zastupnici su se javili jer nisu zadovoljni sa svojim plaćama. Ma nije to tako. Jednostavno moramo jedanput reći da u okviru ove lepeze državnih dužnosnika mora se napraviti tko što radi, tko što posjeduje i tko je za što odgovoran.

Hvala vam lijepo.

Zahvaljujem gospodine podpredsjedniče. Pa evo ja bih se složio sa gospodinom Perom kad kaže da je ovo "Mačekov zakon" ali ja bih to rekao da je ovaj zakon podjeljen u dva dijela. Jedan je dio koji je Mačekov zakon, a drugi dio je udomljavanje HDZ-ovih "jastrebova". Bez obzira što se kolega Bošnjaković s tim ne slaže i što je krenuo sa argumentacijom da se ovaj zakon donosi zbog Državnog izbornog povjerenstva međutim ja bih podsjetio i kolegu Bošnjakovića i nas ovdje da smo mi kad smo donosili Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu dali rok da se Državno izborno povjerenstvo imenuje u roku 90 dana. Do dana današnjeg je prošlo 275 dana. Mi to Državno izborno povjerenstvo još uvijek nismo imenovali. Pitam se zašto i kad ćemo? Da li ćemo to imenovati tri dana prije izbora? Dva dana prije izbora ili poslije izbora? Ja vjerujem da ćemo jednog dana imenovati međutim u ime Kluba HNS-a pozivam Mandatno-imunitetno povjerenstvo, u stvari Odbor za izbor i imenovanje da to odmah obavi. Jer kandidature su došle, kandidati su stigli pa znam da je jedini problem da se ne možete dogovoriti, tako sam barem čuo tko će biti predsjednik? Dogovorite se, ako ste sve riješili onda vas pozivam da riješite i da, kad već čovjeku dodjeljujemo danas plaću da onda znamo i o kojem čovjeku se radi?Iako to ne bi trebalo imati veze jedno s drugim. Slažem se sa svim kolegama koji su rekli da mi saborski zastupnici ovakvim Prijedlogom zakona najblaže rečeno degradirani. A Pero je upotrijebio daleko bolji izraz za to i ne bih htio pričati o tome. Došao bi na ovaj drugi dio kojeg sam ja nazvao udomljavanje HDZ-ovih "jastrebova". Kolega Bošnjaković je rekao da to nije tako i rekao da će se to sve ispraviti na nekakvim natječajima, da će se nekad u budućnosti svi ti službenici, da da će se svi ti službenici mjenjati preko javnih natječaja,...... da će biti izabrani sposobni, stručniji, kompetentniji i da ne znam kako. Međutim, tu gospodu do sad vi niste izabrali na javnim natječajima. Ta gospoda su imenovana. A onog trenutka kad izgubite vlast a ovo i je dokaz da se spremate izgubiti vlast, onog trenutka kad izgubite kao što ste već i pričali. Tu priču smo već imali priliku čuti, jer kad je koalicija došla na vlast svi vaši dužnosnici su spremili svoje kofere i čekali da ih netko šutne, da ih netko makne. Međutim, ova bivša vlast nije imala snage i nije pošutala vas iz vlasti, a što ja osobno smatram da je trebao, da je trebalo. Čak ni moj prijatelj Marasović nikog nije istjerao iz Hrvatskih voda, a sad su smijenili njegovog vozača. Mi ne pričamo o revanšizmu. gospodo ja znam da istina boli. Međutim, sjetite se svih onih skupova na kojima ste vikali o revanšizmu. Sjećam se jednog skupa u Osijeku kad se govorilo što nam oni mogu, pa promijenili su samo jednog ravnatelja policije. Tako je bilo na skupovima. Sjećam se ima nas koji nešto i zapamtimo. I zato gospodo ovo što sad radite i sa onim Zakonom o sprječavanju sukoba interesa, a i sa ovim izmjenama i dopunama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika to je točno to. Udomljavate svoje podobne i pretvarate podobne u sposobne. Ali gospodo, to se ne može riješiti samo prijedlogom zakona. Oni to moraju dokazati na svom poslu i zbog toga Klub HNS-a ni slučajno ne može podržati ovakvu lakrdiju koju vi danas predlažete. **Milinović, Darko (HDZ)** Ispravak netočnog navoda uvažena zastupnica Zdenka Babić Petričević. Gospodine potpredsjedniče, kolega. Ovaj zakon nije udovoljavanje HDZ-ovih jastrebova. Kako bi mi osobu nazvali premijeru osobu koju vi promovirate za premijera Republike Hrvatske. Ja neću usporediti tu osobu niti sa jastrebom jer te plemenite ptice nisu usporedive sa tom osobom. Ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Bošnjaković. **Bošnjaković, Dražen (HDZ)** Pa jedan krivi navod je već kolegica Petričević ispravila, a uvaženi kolega Kapraljević je rekao da ćemo mi nešto ispraviti natječajima. Ja to naprosto nisam rekao da ćemo mi išta ispraviti natječajima. Ja sam rekao da će se određena dužnosnička mjesta ukinuti, da će to postati službenička mjesta i da će se za ta službenička mjesta raspisati javni natječaji. Ali tako nešto stoji vjerojatno i u programskoj orijentaciji vaše stranke da se državna uprava popunjava putem javnih natječaja. Svatko tko se bude javio na taj javni natječaj ako smatra da nije ispoštivan, nisu ispoštivane sve zakonske odredbe imat će pravo u sudskom postupku zapravo o tome pregovarati. **Milinović, Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Uvaženi zastupnik Stazić. Izvolite. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala lijepa. Najprije o novim dužnosnicima i njihovim plaćama. Za razliku od svih onih koji ovdje govore kako predstojnik Ureda za odnose s javnošću ne bi trebao imati plaću kao saborski zastupnik ja mislim da je njemu ovim prijedlogom zakona dodijeljen prenizak koeficijent. Najprije čovjek obavlja dva posla. On je i glasnogovornik Vlade i glasnogovornik stranke. Zastupnik smije obavljati samo svoju zastupničku dužnost, pa je onda u redu da onaj koji dva posla obavlja prima i dvostruko veću plaću. Drugo. Oba dva ta posla su strašno teška. To što taj čovjek mora raditi za to je on jezivo malo plaćen. On stvarno zaslužuje daleko veću plaću, dvostruko veću od bilo koje zastupničke. Pa gledajte, on čim je stupio na dužnost on je morao objašnjavati da se 12 generala samo predalo, da nema HDZ ni Sanaderova Vlada s tim ništa, da se predalo Haagu. On je morao objašnjavati da Vlada i Sanader nemaju ništa sa hapšenjem Gotovine, da je to sve Carla del Ponte napravila, a Carla del Ponte hvali Sanadera. On je morao objašnjavati da ministar Vukelić nije potpisao trgovački ugovor i kupio vijećnika u Karlovcu. On mora objašnjavati da Vlada nema ništa s nestankom 6 milijuna dolara Da vam objasnim, da se vratite uvaženi zastupniče Staziću. Uvaženi zastupniče Staziću! Uvaženi zastupniče Staziću dozvolite da ja kao predsjedatelj rečem jednu rečenicu! Ja vam moram objasnit da se vratite na temu. Hvala lijepo. koji su glasali za SDP-ovu listu i za SDP-ove zastupnike i da ću govoriti u njihovo ime i da mi vi nećete oduzimati riječ ni meni, ni bilo kojem SDP-ovcu u ovom Saboru. **Milinović, Darko (HDZ)** Ja nisam rekao da ću vam oduzeti riječ, nego da se vratite na temu, a ne da tema bude glasnogovornik Vlade i opis njegovoga mjesta. Pročitajte prijedlog zakona. Njemu se povećava plaća, pa o kom ću govoriti. Pa neću govoriti o vama kad se vama ne povećava. Njemu se povećava plaća. O njemu govorim i tvrdim i tvrdim da mu premalo Vlada predlaže jer mora objasniti i to da premijer nije putovao u Veronu, pa onda drugi dan da je putovao u Veronu, pa da je putovao privatno, pa da nije putovao privatno, pa na koncu ne zna objasniti gdje je račun za taj hotel. Jel ostao kod premijera doma, jel u Vladi i zašto ga uopće ne daje novinarima kad to novinari od njega traže a on je glasnogovornik Vlade. Mora pisati pitanja zastupnicima HDZ-a za zastupničko prijepodne. Mora pisati odgovore Vlade, odgovore ministara. Ima čovjek posla preko glave. U svakom slučaju ima nemoguću misiju. On ima nemoguću misiju. On mora objasniti javnosti, trudi se objasniti javnosti da je Vlada uspješna, a svi vide da nije. 70% građana u anketama se izjašnjava da Vlada krivo vodi zemlju, a on mora objasniti da vodi u dobrom smjeru. Taj čovjek zaslužuje veliku plaću. Hoćete o stranci? Jer i to mu je druga dužnost. I za to mora dobiti plaću. On mora objasniti da na primjer Sanader nije prevarom postao predsjednik HDZ-a a svjedoci tvrde upravo suprotno. Da je Sanader u pravu kad tvrdi da je Glavaš vizionar i da je napad na Glavaša napad na HDZ. Onda mora objasniti da Glavaš nije vizionar. i nakon slijedeće opomene ću vam oduzeti riječ. **Milinović, Darko (HDZ)** Molim vas da se vratite na temu Konačni zakon, Konačni prijedlog zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika i da ne objašnjavate ovdje obim rada glasnogovornika Vlade gospodina Mačeka ili glasnogovornice Hrvatske demokratske zajednice, jer to nije tema. Izričem vam sukladno članku 214. opomenu. Izvolite. **Stazić, predstojnika Ureda za odnose sa javnošću, to piše u zakonu. Argumentiram, zašto je taj predloženi koeficijent prenizak. Predlažem da se on poveća. Pa potpredsjedniče Sabora pa to bar nije teško shvatiti da je to u temi. Ako uzmete zakon, ako pročitate članak 2. vidjet ćete, i ako ne prestanete telefonirati, posvetite se zakonu, pročitajte članak 2. pa ćete vidjeti da govorim u temi. I nemojte me molim vas prekidati, nemojte zloupotrebljavati svoj položaj potpredsjednika Sabora i onoga koji trenutno vodi sjednicu da ušutkavate zastupnike opozicije, jer u tome neće uspjeti. Neće uspjeti. Ja ovdje neću govoriti što se vama sviđa, nego ono, govorit ću istinu prije svega. I ništa od ovoga što sam do sad rekao nije netočno. To sve mora raditi glasnogovornik Vlade. Dakle, ukratko. Nemam ja ništa protiv da se glasnogovorniku poveća plaća, čak predlažem da to bude i veća. Ali predlažem da to bude iz kase HDZ-a, a ne na teret poreznih obveznika. HDZ sigurno ima novaca, ako ima 300 kuna davati po Drveniku Velom … **Milinović, Darko (HDZ)** Sukladno članku 215. oduzimam vam riječ i nemate pravo više govoriti po ovoj temi. Riječ ima uvaženi zastupnik Slaven Letica. Izvolite.

Morate obrazložiti prijedlog zašto tražite. matičnog Odbora za Ustav i Poslovnik. Jer ja nisam povrijedio Poslovnik. Opomenuo sam jednom i drugi put sukladno članku 214. I onda sukladno članku 215. oduzeo riječ jer se uvaženi zastupnik Stazić nije držao teme.

Hvala